Честит празник на всички! Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, колеги! Остават по-малко от два дни, докато европейските ни партньори гласуват присъединяването на България към шенгенското семейство, а можехме вече да сме в Шенген. Можеше вече да сме Шенген! Започва обратното броене, обратно броене за нашата способност тук като политическа класа – всички ние да създаваме истинска стойност и смисъл за тези, които са ни изпратили тук – нашите избиратели. България отново има своя шанс да завърши пълната си европейска интеграция, заедно с приемането на еврото. За България е важно да стане част от Шенген, за да пораснем. Но след заявките на няколко държави, последно и на Нидерландия, сякаш се изненадваме от чутото и си избрахме точно какво да чуем от тяхното послание. Не ни хареса какво видяхме в обратното огледало, колеги. Те ни казаха много ясно: „Изпълнили сте техническите изисквания, искаме Ви с нас, обаче имате проблем с корупцията и с върховенството на закона“ – край на цитата. Ние побързахме да се разсърдим и забравихме изкуството на дипломацията, забравихме изкуството за създаване на доверие, а не можеш да се сърдиш на някого, че не ти вярва. Доверие се гради с години! Миналата седмица тук, в Народното събрание, гласувахме хартиена бюлетина. Хартиена бюлетина, чието ръчно броене доказано манипулира резултатите от най-важното нещо в една демокрация – изборите. В деня на окончателните промени в Изборния кодекс дойде и последното „не“ от Нидерландия. Случайно ли Ви изглежда това?! Въпреки това в „Продължаваме Промяната“ дълбоко вярваме, че българският народ заслужава достойно място сред европейските народи. Призоваваме всички Вас, всички ние – народни представители и институции, да действаме за интереса на България заедно. Сега е моментът! Нека да оползотворим тези последни дни, вместо да ги пропиляваме в оправдателен или нападателен режим, който политиците на прехода толкова добре владеят. Ние, народните представители от „Продължаваме Промяната“, водени от дълбока увереност, че България има не само право, но и огромен потенциал като водеща роля в Европейския съюз, първо, призоваваме нашите европейски партньори да оценят справедливо усилията на страната ни при опазването на външната граница на Европейския съюз – една от най-големите изобщо в Европа, изразяваме своята признателност към професионализма на всички български институции, които работеха за постигането на нашата техническа съвместимост с Шенгенското пространство Министерството на вътрешните работи, Дирекция „Гранична полиция“, „Български документи за самоличност, контролни и информационни системи“, Министерството на външните работи, консулските представителства, дипломатическите представителства, Дирекция „Консулски отношения“, Министерството на правосъдието, дирекциите „Международно право“, „Сътрудничество по европейските въпроси“, „Стратегическо развитие и програми“, „Съвет по законодателство“. Всички тези институции са си свършили работата по техническото ни приемане. Второ, настояваме Съветът на Европейския съюз да приеме единодушно присъединяването на България към Шенгенското пространство. И трето, най-важно, защото е в нашите ръце. Обръщаме се за пореден път към съвестта на всички народни представители тук – нека здравето на държавността да бъде нашият приоритет, нека да работим за установяване на върховенство на закона в Република България, нека работим за приемане на антикорупционното законодателство, което е вече на нашата маса, което ще позволи най-после да се изпълнят и мерките в Националния план за възстановяване и устойчивост, начело със Закона за реформа в КПКОНПИ и законодателните изменения по отношение на така болезнените обществени поръчки. Колеги, за един месец ние върнахме България години назад с ръчното гласоброене. Нашето предизвикателство към Вас сега е следното: ще успеем ли най-после да изпратим тази страна в бъдещето, като започнем да гласуваме истински важните реформи, които чакат от толкова време? Може ли днешният 6 декември да бъде денят, в който българските политици гласуват за хората? Сега е моментът! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, процедурата ми е към Вас – по начина на водене. Хубаво е в такива важни моменти, които наистина касаят бъдещето на България, да напомняте на колегите от „Продължаваме Промяната“, че когато българският парламент разглеждаше декларацията за Шенген, когато беше времето да се разглежда тази декларация, когато беше подкрепена от абсолютно всички парламентарни групи, колегите от „Продължаваме Промяната“ напуснаха залата. И сега след дъжд качулка, сетили се да четат декларации за Шенген. Господин Председател, това е Ваш ангажимент – да напомните, че декларация, внесена от Българската социалистическа партия, подкрепена от всички парламентарни групи, колегите от „Продължаваме Промяната“ избягаха от пленарната зала. Да, намериха си повод, но можеха и да влязат поне на декларацията. Колеги, закъснели сте, но по-добре късно, както се казва, отколкото никога!

Благодаря, господин Председател. В тона, който зададе, господин Свиленски – правя процедура към Вас по начина на водене. Да напомните на господин Свиленски, както и на останалите партии на прехода тук, в залата, че когато търсим да постигнем исторически постижения за тази страна, това не става с декларации, а става с действия. Затова процедурата ми е да се съобразите с декларацията, която изчетохме, да напомните на партиите тук, в залата, които загубиха 10 години от времето на България с декларации, в крайна сметка да разгледат точките, които ние сме внесли в дневния ред, защото това е, което гледат европейските партньори, а не какво декларираме. Благодаря. Настимир Ананиев.) Само една секунда, една секунда, тъй като е по начина на водене, да отговоря. Колеги, дано да сте чули, че имах среща с Мецола, председателката на Парламента. Една от основните ни теми беше точно Шенген. Скъпи колеги, имаше страхотно притеснение да не би и други държави да не искат да бъдем, тъй като ние се забавляваме със себе си повече, отколкото да се съберем и да говорим за Шенген. Второ, три години ние се самобичуваме, говорейки за корупция. Самите ние! От сутрин до вечер нашите медии говорят – за убийства, за кражби, за катастрофи, за граница. бежанци – прави проблем и създава у хората чувството, че от нас едва ли не тече. Австрия се изказа, че 70 хиляди от България са дошли. Така че малко е късничко затова нещо, защото, аз определено разговарях и с хърватския председател, те избягват с нас да говорят. В кабинета ми имам писма до петте държави – Австрия, Холандия, Хърватска, Румъния, да се съберем. Лично аз смятам, че България не заслужава унижение. Лично аз смятам, че България изпълни всички критерии, но самите ние сме достатъчно виновни да популяризираме и мониторинга да го пълним с нашите си глупости – бих казал, глупост. Ние прекалихме с медийното пространство – прекалихме от сутрин до вечер това да е информацията, която тече по нашите телевизии. Скъпи приятели, това нещо касае всички ни! И когато говорим, моля Ви, не се нападайте. Това е много сериозно за бъдещето на България. Аз дълбоко смятам, че вече е малко късно – това нещо много отдавна, преди няколко години, трябваше да се обединим и да работим за това заедно. Прекрасно изказване направи господин Лорер, но малко е късно. Мъничко е късно! И аз го усещам от Европа, че е късно. Следващият влак може би. Така че нека това да е нашето поведение. Беше прекрасно това, което каза,

Добре, ще го направим, нека декларацията. тезата, че България не е допусната в Шенген заради хартиената бюлетина, може да бъде определена само като шарлатания, и то класическа. За съжаление, изключително евтина. Аз познавам далеч по-изобретателни шарлатани и съм виждал далеч по-силни лъжи, които са хващали някакъв дикиш. Тази теза е обидна за цялото българско общество, защото приемането на хартиената бюлетина, разбира се, няма нищо общо с Шенген, никога не е било поставяно като условие и най-вероятно няма и да бъде поставено като условие точно от Холандия, която преди няколко години се отказа от машинното гласуване. Толкова по тази тема. Проблемът с българското членство в Шенген не би трябвало да разделя българския политически елит, а да го обединява. Това, което се чу обаче от тази трибуна, това високомерно посочване на виновни, на партии на прехода от позицията на едва ли не новородени, при положение че през последните две години

и които положиха огромни усилия да разградят както образа на България в Европейския съюз, така и да разградят контрола върху границата и да стигнем отново до мигрантска криза, без да имаме възможности да реагираме на нея както се случва в момента, и това, разбира се, се вижда. Вие сте част от проблема, колеги. Не излизайте на тази трибуна като някакви морални съдници да казвате кой е виновен и кой е невинен. Вие сте част от проблема през последните две години, защото направихте така, че България да има толкова отслабена позиция в Европейския съюз, че да не е в състояние да реагира на каквото и да било. Да не е в състояния да защитава националния си интерес. И повярвайте ми, това не се случва много често. Това не се беше случвало поне от 1997 г., когато бяхме поставени в Шенгенския списък и нямахме право да ходим в Европа без визи

Тази позиция не беше такава, когато всички европейски институции последователно, в продължение на години подкрепяха българското членство на България в Шенген. Един от проблемите е, че Вие сринахте доверието в България. Вашият министър-председател се държа неадекватно в продължение на 7 – 8 месеца и България заприлича на Кирил Петков. А когато България прилича на Кирил Петков, естествено, никой не ѝ вярва. Съжалявам. Човек, който очевидно има въображаем приятел, с който е говорил преди 2 – 3 дни, да лобира за членството на България в Шенген пред него. Вие обиждате българското общество с подобни тези. Да обясните членството в Шенген с хартиената бюлетина е обида. Това е обидно. Аз съм съгласен, че всички български депутати, всички български партии трябва заедно да отстояват идеята за пълна интеграция на България в Европейския съюз. Само че това не може да почва с такава груба лъжа. Не може да започва с отместване на реалния и сериозен проблем в посока, която изобщо няма никаква връзка с темата. Живеем в този абсурд вече две години. Занимаваме се с глупости. Когато си говорим тук за Плана за възстановяване и устойчивост, за който Вие не направихте абсолютно нищо, освен да си вкарате 500 милиарда за батерии, които не знаем после какво ще правим, нищо друго не сте направили. И воплите – дайте да гласуваме тези 22 закона, звучат доста смешно от Вашите уста, защото тези закони трябваше да бъдат гласувани в Четиридесет и седмото народно събрание още от ден първи, защото беше Ваша работа да ги подготвите. Аз се надявам, че оттук нататък България ще започне да излиза от това блато, в което беше вкарана от група хора, част от които не знаят изобщо накъде отиват, а друга част не знаят защо са дошли. Редно е партиите, които имат системен характер, които осъзнават отговорността пред управлението на страната, да положат всички усилия България да покаже,

да връщаме България там, където беше. Тя беше на масата, на която се взимаха решения. Тя не беше в коридора, не беше при въображаемия си приятел, не беше по пазарите да продава пробиотик и други ментета – България беше на масата, където се взимаха решенията. Днес ние трябва да започнем да се връщаме към това състояние, в което България напредваше – да, с много критики може би, може би с много грешки, но вървеше напред. Благодарение на тази група, която аз не бих казал, че цялата е такава, но водена очевидно от шарлатани и хора, които не разбират изобщо за какво става въпрос, а говорят празни приказки вече една година, ние трябва да положим всички усилия, за да поправим първо щетите, а след това, дай боже, и по-бързо да тръгнем напред. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, имам две процедури, но ще ги обединя просто защото и двете са по начина на водене. Първо, би трябвало да наложите забележка на господин Биков, който няколко пъти обиди народен представител, ако спазвате тенденцията, която е. Видяхме затрудненията му да говори нещо, което измисля на момента, което се опитва да скалъпи, затрудненията му да се изкаже и разбира се, това доведе до обиди. Всъщност, когато няма аргументи, личните обиди са най-отпред, така че Ви призовавам да му наложите забележка за това нещо. Тъй като не само обижда, той даже не знае и фактологията, например, че законите по ПВУ бяха написани от правителството на

всъщност темата, която е най-важна, а тя е Шенген. Както знаете, в четвъртък ще се гласува какво точно ще се случи с Шенген, затова

който да дойде и да отговори, след заявките на Австрия и Нидерландия, че няма да подкрепят България, и предстоящото гласуване, повтарям пак, в четвъртък. Мисля, че това е една от най-важните теми в момента. Входирали сме такова искане към Вас, има го в Деловодството, и Вие имате възможността да го включите днес, сега в дневния ред, да повикате премиера Гълъб Донев, който да отговори на въпросите на всички парламентарни групи, защото това е най-важната тема, а не какво ГЕРБ са решили да се оправдават. На всички е ясно, че в Шенген не ни пускат заради Бойко Борисов и

Български премиер си позволява да взема думата, да казва: „Не“ – на Европа. Борисов винаги е седял и е мълчал. Така че нека да извикаме на изслушване, към Вас се обръщам господин Председател, премиера Гълъб Донев, за да може да отговори днес, веднага, преди четвъртък какво точно се случва, какви мерки са предприели от служебния кабинет. Ние имаме конкретни въпроси, на които искаме да чуем отговорите и мисля, че това е най-важно за дневния ред на България. Благодаря. Благодаря и аз. Колега, първо, декларация не се коментира. Вие по начина на водене можете само на мен да ми говорите.

Най-важното е това, но, колега, беше много отдавна важно. Малко е късно. Тук от тази трибуна казвам – много сме закъснели всички. Господин Председател, чисто колегиално и съвсем конструктивно се обръщам към Вас. В този Четиридесет и осми парламент наистина тенденцията, която се позволява от всеки председателстващ, е изключително грозна по отношение на допустимостта, когато има декларация от парламентарна група след това да се става под формата на процедура за начина на водене да се коментира декларацията. Днес наблюдавахме за пореден път същата ситуация. „Продължаваме Промяната“ изчетоха своята декларация, стават БСП уж с обръщение към Вас – коментират декларацията на „Продължаваме Промяната“. Напълно недопустимо! Напълно. След което стават ГЕРБ – четат си декларация, става лицето Ананиев и дръпва една реч, само и единствено анализ на декларацията. Преди няколко седмици, преди една седмица ние четем декларация, стават от „Демократична Украйна“ и дръпват анализ на това, което искаме ние да кажем. Извинявайте много, обръщам се съвсем конструктивно – това нещо трябва да се прекрати, без значение кой си позволява безумиците тип „Ананиев“, тип, който и да било от БСП или от „Демократична Украйна“. Това нещо не може да продължава. Декларациите точно заради това са декларации, не са изказвания. Крайно време е в крайна сметка да отнемате думата и да спирате такива безумици и нелепици да слушаме на лицето Ананиев. Омразно ми е и не ми е приятно да му слушам бръщолевенията! (Ръкопляскания Колега, прав сте! Преди въобще да станете, помолих колегата, че декларация не се коментира, смятам, че го казах Само една секунда! На всички ще Ви дам думата. Второ, разбира се, че съм против лошия език от трибуната. Подкрепям и моля колегите, на които съм се заклел да Ви пазя авторитета, да го правите и Вие.

Уважаеми господин Председател, имайки предвид, че сте на най-високата трибуна, трябва да взимате отношение, когато се вихрят хора от ВЪЗРАЖДАНЕ с език на омраза, особено когато е насочен към народни представители, макар че в техните изказвания има такава и за съжаление, към българския народ и големи групи хора от българския народ. За мен лично трябва да вземете отношение – не само да давате думата, а да вземате отношение, когато някой обижда. Тома Биков обиди Кирил Петков. Този, който е уж на най-високата трибуна заместник-председател на Народното събрание – би трябвало да бъде, си позволява да обижда. Вземете отношение по тези обиди, а не само го оставяте да говори и след това да кажете: „Да, даже съм съгласен с тях.“

Уважаеми господин Председател, да, за обидите на народни представители трябва наистина да се действа с еднакъв аршин. Аз си спомням един народен представител, който нарече Кирил Петков „просто Киро“, надявам се, и тогава да бяха действали по същия начин – тогавашният председател, и му бях отправил същата забележка и на него. него. Аз имам една процедура по начина на водене. Тук искам да се съглася с някои от преждеговорящите да обръщате внимание, че когато се излиза без аргументи, обикновено се стига до лични обиди, както прави един, който вече два пъти излиза на процедура. Защото очевидно друго не може да каже. Но искам да използвам възможността, господин Председател, да влезете в правомощията си по чл. 30, ал. 3 и да насрочите заседание на постоянната Комисия по въпросите на Европейския съюз, да запознае народните представители как се е развила срещата на КОСАК между българската делегация и делегацията на Нидерландския парламент, където би трябвало основната тема да бъде Шенген. Тя беше преди няколко седмици. За съжаление, подобна към народните представители в момента няма, а мисля, че е важно да се види каква дипломатическа позиция е изразило Народното събрание на срещата на комисиите по въпросите на Европейския съюз на държавите членки, защото темата Шенген е било възможно да се обсъди там, дали е била обсъдена и каква е била позицията, каквато българската страна е защитила тогава. Защото е много лесно да се говори и да се обвързват примерно законодателството в тази държава, защото може да се даде и обратният пример.

(Продължаваме Промяната): Благодаря, господин Председател. Процедурата ми по начина на водене е относно това, което споменахте по-рано, че малко сме се забавили и вече е късно. Позволете ми да изразя несъгласие с Вас и да напомня, че Вие сте пръв сред равни и като пръв сред равни Вие задавате една посока на този парламент. Да не си говорим за проблемите, които имаме, смятам, че това не е решение, да не говорим за корупцията и липсата на правосъдие, смятам, че не е решение, господин Председател. Искам да Ви уверя, че никой не обича да го баламосват и никой не вярва на хора, които го баламосват. Искам да Ви уверя, че моето поколение се е изморило от това да не гледаме проблемите в очите и да ги решаваме, а напротив да си заравяме главата. главата. Може да не съм Ви разбрал правилно. Ако Вашето предложение е да си заровим главата в пясъка или Вашето предложение е сходно на една земеделска министърка от Вашата група: „Да не казваме на Европа, защото ще ни спрат парите“, смятам, че това предложение не е добро. Но пак казвам: може да не съм Ви разбрал. Но, господин Председател, ако всъщност Вие предлагате, че пътят към решаване на нашите проблеми е да ги погледнем в очите, да си кажем проблемите и да си ги решим, както направи Румъния и както Румъния за последните 20 години изпрати на съд 400 кметове, 800 директори на публични институции, 100 прокурори и съдии, 60 членове на правителството, включително двама министър-председатели, 100 членове на парламента, 40 председатели на общински съвети и Румъния е на път да влезе в Шенген. А ние, ако продължаваме с нашия стар модел, в който не поглеждаме проблемите си в очите, а си заравяме главата, няма да влезем никога, господин Председател. Надявам се, че всъщност Вашето предложение беше да последваме примера на държавите, които са си оправили съдебната система и са погледнали проблема в очите и са го решили като Румъния и да започнем да гледаме истинските точки от дневния ред, които са борба с корупция, правосъдие и всъщност дневният ред на обществото, което ще осигури един по-добър и нормален живот. Благодаря Ви.

Не исках да Ви казвам. Уважаеми колеги, когато бях в Страсбург, на първия ден се задейства премиерът и вътрешният министър на разговор с холандския премиер и с австрийския. Румънският го направи същото, а от наша страна правим парламентарен контрол. Така че в упрека не сте прав. Не искам да казвам повече защо не влизаме. Малко късно днес се сетихте. Това е всичко! Защото много отдавна всички заедно трябваше да работим, за да влезем в Шенген. Днеска е късно, колеги! И на 8-и ще бъдем свидетели! За съжаление! Имате думата – заповядайте по начина на водене. Уважаеми господин Председател, ползвам правото си на лично обяснение, като се чувствам лично засегната от колегата от „Продължаваме Промяната“, който говори преди мен. В една от парламентарните групи „единствената министърка“ съм аз и независимо, че поименно не бях спомената, става въпрос за мен. Цитатът е леко поукрасен, който бе цитиран. Второ, въпросният запис изобщо не говори за това, а говори за това как, ако ние сами говорим постоянно как сме най-лошите хора на света и при нас има само измами, корупция и не знам какво, повярвайте, няма нито една държава членка, нито един партньор в каквото и да отношение, да погледне сериозно на нас, като общество, като държава, като институции. Престанете с тази разрушаваща сила! Да, и сега ще го повторя. В мандата, в който съм била отговорна за тези политики, държавата ни по земеделските фондове е имала най-високо ниво на контрол – в пъти повече от изискванията по Регламент. И, да, говоренето постоянно за това, че някой от обществото е престъпник – политици, хора, земеделци, бизнес, прави това, че ти се брандираш като държава, страна и институция, с която никой не иска да говори. Ама стига това! Държавата трябва да се надгражда, изгражда и гради авторитет. Това с разрушаващата сила на „Продължаваме Промяната“ няма как да стане.

да преминем поне към първа точка, за да можем поне нещо да отметнем днес, тъй като ще Ви осведомя, че имаме парламентарен контрол почти в рамките на 19 часа. Много се насъбраха и ако не вървим по реда, ще се наложи може би на Нова година да заседаваме.

3. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации

Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители – Владислав Панев и група народни представители, 20 октомври 2022 г.; Манол Генов и група народни представители, 2 ноември Младен Шишков и група народни представители, 4 ноември 2022 г. 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българския

г. Постъпили са доклади от Комисията по труда, социалната и демографската политика, която е водеща по Законопроекта, от Комисията за контрол над службите за сигурност,

Заповядайте, господин Митов. на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа и обсъди Законопроект за изменениe и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, №48-202-01-5, внесен от Министерския съвет на 24 октомври На заседанието присъстваха Пламен Тончев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, и Бисер Борисов – председател на Държавна агенция „Технически операции“. От името на вносителя Законопроектът бе представен от Бисер Борисов – председател на Държавна агенция „Технически операции“. Той отбеляза, че дейността на Агенцията се осъществява на територията на цялата страна. Специфичната дейност на ДАТО по осигуряване и прилагане на СРС чрез реализиране на отделни оперативни способи по чл. 6 – 10а от за СРС налага служителите от дирекциите, които полагат изключително специфични условия на труд. Използваните от служителите технически средства са посочени в чл. 2, ал. Предоставянето им за обследване ще разкрие средства, методи и способи за прилагане на СРС. Това води до невъзможност за обслужването им от Служба по трудова медицина. Измерването и оценката на риска, с които се реализират специфичните дейности, ще доведе до компрометиране на дейността на Агенцията за предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления и защита на националната сигурност на страната ни. Аналогични са съображенията сред ведомствата по чл. 3, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд да бъде включена и Държавна агенция „Национална сигурност“. Двете агенции осъществяват сходни дейности по Закона Председателят на ДАНС Пламен Тончев изрази становище, че Законопроектът е внесен от двете агенции и мотивите са аналогични. Измененията, представени от председателя на ДАТО Бисер Борисов, а именно в чл. 2, ал. 3 от

Той уточни, че в ДАНС има дирекция „Технически операции“, която прилага целия спектър на специални разузнавателни средства както на територията на София, така и на територията на страната. В дискусията участва народният представител бригаден генерал Стефан Янев, който уточни, че Законопроектът е внесен с мотиви, че не предизвиква финансовите ангажименти на съответните организации, а част от тези дейности на Военната болница и Болницата на МВР се дотират от конкретните ведомства за част от дейности, свързани с профилактиката на военнослужещите. Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване Комисията със 7 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с № 48-202-01-5, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На редовно заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – заместник-министър Людмила Петкова, Спасова – началник-отдел, и Евгения Орлова – експерт; от Министерството на труда и социалната политика – заместник-министър професор Емил Мингов, заместник-министър Надя Клисурска-Жекова, Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, Петя Малакова – началник-отдел в същата дирекция, Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Марин Байчев – началник-отдел в същата дирекция, както и представители на фондации на хора с увреден слух. Съгласно мотивите на Законопроекта промените в Закона за безопасни условия на труд ще позволят същият да не се прилага за специфичните дейности на ДАТО и ДАНС по осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства и с оглед на специфичните условия на труд на служителите им. По този начин ще се осигури възможност за спазване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд от страна на председателите на двете агенции. По отношение на служителите им дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ще могат да се осъществяват в най-висока степен съгласно целите на Закона за безопасни условия на труд. От името на вносителите Законопроектът бе представен от заместник-министър професор Емил Мингов. Той посочи, че и безопасни условия на труд няма да се прилага в две институции поради спецификата на тяхната дейност, но по отношение на служителите оценката на работните места и замерването на риска ще се осъществява по отделен ред в съответните специализирани медицински заведения. Осигурено е съответствие с европейското законодателство, социалните партньори също подкрепят Законопроекта. В резултат на проведеното гласуване Комисията по труда, социалната и демографската политика с 14 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с № 48-202-01-5, внесен от Министерския съвет

внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 24 ноември 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съвет на 24 октомври 2022 г. На заседанието присъстваха: госпожа Мария Иванова –директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), и Ивелина Трифонова – началник на отдел „Специфични дейности и нормотворчество“ в ДАТО. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Мария Иванова – директор на дирекция „Правно нормативно обслужване“ в ДАТО. Причините, които налагат приемането на Законопроекта, са, че към настоящия момент председателят на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) не може да изпълни в цялост изискванията, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд за служителите на Държавна агенция „Технически операции“. Със Законопроекта се предвижда въвеждане на европейското законодателство, поради което е изготвена таблица за съответствие с европейското право. Госпожа Иванова подчерта, че специфичната дейност на ДАТО по осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства чрез реализиране на отделните оперативни способи от Закона за специалните разузнавателни средства налага служителите от дирекциите, които осигуряват и прилагат СРС, да изпълняват служебните си задължения при специфични условия на труд. Използваните от служителите технически средства са по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства и предоставянето им за обследване ще разкрие средства и способи при прилагането на СРС. Това води до невъзможност за обслужването на тези служители от Службата по трудова медицина. Измерването и оценката на риска на работните места и техническите средства, с които ще се реализират специфичните дейности, ще доведе до компрометиране на дейността на Агенцията за предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления и защита на националната сигурност на България. Изменението и допълнението на чл. 2, ал. 3 от ЗЗБУТ ще позволи Законът да не се прилага за специфичните дейности в ДАТО и ДАНС по осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства. По този начин ще се осигури възможност за спазване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд от страна на председателите на ДАТО и ДАНС. Вносителят подчерта, че предложените изменения се отнасят само до специфичните дейности на ДАТО, а не до всички.

и други служби, като „Военно разузнаване“ и Националната служба за охрана, които попадат в обхвата на подобно изключение, това да се допълни в един Закон за допълнение и изменение. Въз основа на проведеното представяне и гласуване с 12 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“ Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд,

виждам, че има съгласие и консенсус около текстовете по изменението, което гласувахме преди малко, на основание на Правилника и на Конституцията, тъй като няма направени предложения за промени, предлагам да гласуваме текста и на второ гласуване. Благодаря

„ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд Параграф единствен. В чл. 2, ал. 3 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая,

Предложението е прието. Законопроектът е приет на второ гласуване. Процедура – заповядайте, господин Лорер. Господин Председател, напомням за питането относно изслушването на премиера Гълъб Донев във връзка с приемането ни в Шенген. Има ли яснота дали ще дойде днес?

На предходно заседание стигнахме до § 8 включително. Бяха приети заглавието и § 1 – § 8 включително.

за допуск. Моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме в залата да бъдат допуснати следните лица: госпожа Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите, госпожа Петя Копчева – началник на отдел

Предложението е прието. Поканете лицата в залата. Заповядайте, господин Чобанов. по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. (1) Дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията 2022 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/1854“ в размер 33 на сто върху основата за определяне на временната солидарна вноска. (2) Основата за определяне на временната солидарна вноска за лицата по ал. 1 се определя съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 2022/1854 при спазване изискванията за определяне на данъчните печалби за 2022 г. и за 2023 г. съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Четирите данъчни периода за целите на изчисляване на средната стойност на облагаемите печалби са 2018-а, 2019-а, 2020-а и 2021 г. (3) Временната солидарна вноска се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. За невнесената в срок временна солидарна вноска се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. (4) Временната солидарна вноска по ал. 1 се признава за текущ разход за дейността за целите на данъчното облагане. (5) Временната солидарна вноска е публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (6) Лицата по ал. 1 могат да правят авансови вноски за временната солидарна вноска. (7) Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери, включително за 2022 г., за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска, включително авансовите вноски по нея за покриване на разходи по приети от Министерския съвет програми в изпълнение на член 17 от Регламент (ЕС) 2022/1854. (8) Условията и редът за предоставяне на средства за финансова подкрепа на физически лица за смекчаване на последиците от високите цени на енергията за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска, както и размерът на средномесечния брутен доход за 2021 г. за определянето на лицата, които имат право на подпомагане, се определят с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на икономиката и индустрията и на министъра на труда и социалната политика. политика. (9) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица предоставят необходимата информация за правоимащите лица въз основа на данните, обработени на основание § 20 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет

Благодаря, господин Аталай. Предложението, направено от Петър Чобанов и група народни представители за нов § 10, беше оттеглено. Преминаваме към предложението на Делян Добрев за нов § 10. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Току-що народният представител Рамадан Аталай изтегли своето предложение за § 10. Параграф 10 е може би гвоздеят на този законопроект и усещам как всички народни представители се бяха подготвили да показват кой какви знания има в темата „Енергетика“ и кой повече разбира. Аз разбирам и знам, че освен футбол и политика, вече всички разбират и от енергетика, но мисля, че тук е правилно решението. Защо, колеги? Параграф 10 де факто отговаря на Регламент № 1854, който вече от 1 декември е в сила. От 1 декември всички производители на ел. енергия, които са написани в Законопроекта, трябва да има съответно таван на техните приходи. Това искаме, не искаме вече да влиза в сила, така че това е работа на Министерския съвет. Миналият път, когато спорихме, неслучайно заявих от тази трибуна, че не е наша работа ние да вършим и да поемаме отговорност на мястото на Министерския съвет. Това е работа на изпълнителната власт. Регламентът е над закона, той влиза в сила. По § 10 ние гласувахме това, което е но в § 10 какви ще бъдат таваните, как ще се случат, как ще бъде регламентирано, това може Министерският съвет със свое постановление да го свърши. Аз разбирам, че много от Вас са се нахъсали, искат да покажат – най-различни предложения има, но за да не се получава хаос, защото тук вероятността да се случи хаос, без да е координирано с Министерството на енергетиката, без да е координирано с Българския енергиен холдинг, опасността да се сътвори нещо, което да попречи, вместо да помогне на българската енергетика, е много, много голяма. Затова – аз дори се учудих, когато бе внесено това предложение, нека Министерският съвет да си направи своето предложение. Може би на Финансите трябва да им гарантираме единствено и само как трябва да си съберат приходите, но не и те да определят различните тавани. Това е работа на Министерството на енергетиката, което може да променя модела, докато важи Регламент № 1854, така че считам, че много правилно се изтегля именно това предложение. Просто трябва да намерим начина законово да се гарантира на Финансите как да си съберат приходите, а не тук да блестим със знания, познания, защото цялата налична информация е в Министерството на енергетиката

Все пак искам да обърна внимание, че имаме… Господин Самандов, обсъждаме § 10 по предложение на Делян Добрев за отмяна на т. 4 и 5 от чл. 176а, ал. 1, а не по оттегления текст.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Този параграф е ключов. С него се отменя така наречената газ релийз програма, която в последните 10 месеца се е изродила в една далавера за една шепа търговци на газ. и те ще го продават на свободния пазар. Само че след проблемите с договора с Газпром и недостига на газ за Булгаргаз стана така, че тези търговци купуваха евтин газ от Булгаргаз и го връщаха обратно пак на Булгаргаз, само че скъпо. Това съм го говорил пред Вас. Само за май месец фирма МЕТ беше купила газ – евтин, от Булгаргаз и го върнала пак на Булгаргаз с 5 млн. лв. разлика. Тоест две фактури – с едната фактура купува газ, с другата фактура продава газ и прибира 5 млн. лв. Изслушахме регулатора в Енергийната комисия, който ни даде разчет, че за месец декември тази далавера на една шепа фирми в търговията на газ ще ощети Булгаргаз със 17 млн. лв. Тоест, ако за месец май са били 5, за

Благодаря, господин Председател. Всъщност аз бих искал да направя процедура. Бих искал да поканим на трибуната госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, да ни каже дали всъщност Министерският съвет може да упражнява този регламент без санкция на Народното събрание – това, което всъщност каза господин Стойнев, защото си спомням в една Бюджетна комисия, становището на Министерството на финансите беше, че трябва да има санкция на Народното събрание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря. Ако прецени госпожа Петкова, може да вземе отношение.

Народните представители имат право да внасят предложения, имат право и да си оттеглят тези предложения. Ако народните представители решат и Министерството на финансите им е толкова важно, те ще убедят някой друг народен представител – в друг закон между първо и второ четене, да внесе каквито промени са им необходими.

От името на „Продължаваме Промяната“ – ние ще подкрепим този параграф, защото смятаме, че господин Добрев е прав. Щеше да бъде много добре, ако това нещо въобще не беше въведено от ГЕРБ

Господин Василев, аз обясних защо колегите – аз не съм участвал, а тогава не бях и народен представител, са приели този параграф преди две години и половина защото единственият търговец на газ в България беше Булгаргаз и той имаше двама доставчици на газ с дългосрочни договори – единият е Газпром, а вторият – азерите, азерският газ. Тези два дългосрочни договора предотвратяваха каквато и да е конкуренция в България, защото цените им бяха много по-добри. Тогава, с комуникация в Европейската комисия, за да се стимулира газовият пазар, е разрешено на определени търговци да купуват газ и да го продават, забележете, на свободния пазар, а не обратно на Булгаргаз. Ето това е разликата. А проблемът се появява по време на Вашето управление, защото тогава, след спиране на доставките от Газпром – ще се изразя така, както Вие се изразявате: на Булгаргаз не им стигат количествата газ, те обаче са задължени по този закон да продават – продават евтино тези количества и им ги връщат обратно с много милиони разлика на месец.

Благодаря, господин Председател. С риск да се повторя, но тъй като става въпрос за нещо ключово важно, бих искал наистина да помоля госпожа Петкова да даде своето становище от името на Министерството на финансите, за да видим дали залата не беше подведена, или пък Бюджетната комисия беше подведена? Случи Искаме да разберем: дали може Регламент 1854 автоматично да бъде… Дали Министерският съвет може да прилага автоматично Регламент 1854 в пълния му обхват? Благодаря. Отношението от името на вносител е право, а не е задължение, още повече че предложението е оттеглено. Ако има желание, вносителят може да вземе отношение, ако няма желание, не можем да го принудим. Не виждам други изказвания. Моля, режим на гласуване.

Продължете, господин Чобанов. Предложение на Десислава Танева и група народни представители. Създава се нов параграф със следния текст: „Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 1 януари 2021 г., се правят следните изменения:

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Това е втората част от предложението ми към този Закон за изменение и допълнение и както в предното заседание взех думата, за да оттегля разширяването на обхвата на прилагането на държавната помощ за земеделските стопани, изразяваща се в отстъпка от корпоративния данък, и обясних мотивите си, сега на тази част от предложението правя редакция, която подадох предния път на председателя на Събранието. Нека да я изчета и да обясня защо правя тази редакция.

Данъчното облекчение за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, може да се ползва и от 1 януари 1 януари 2023 г. при условията на нотификация пред Европейската комисия, съгласно действащото европейско законодателство.“ Направеното предложение в т. 2 го оттеглям. Защо правя тази редакция? Все още не е в сила новият европейски регламент за държавни помощи. По него все още се работи, но разбира се, е обявен за обществено обсъждане Очакваме да се приеме в началото на месец януари. В хипотезата на това, че мандатът на това Народно събрание може да приключи, с този текст ние даваме възможността на администрацията да вземе тази нотификация и да я приложи. Също така даваме ясен сигнал към сектора, че имаме волята тази държавна помощ, която е ползвана с няколко години назад, ще продължи да се прилага. Първото приложение за земеделските стопани идва с подаването на декларациите към средата на месец април за авансовите вноски. Много е важно земеделските стопани да имат този сигнал дали ще продължи тази помощ. Само искам да спомена, че за последната година, по информация от Министерството на земеделието, 91 млн. лв. са инвестирани в допустимите инвестиции по този закон за прилагане на помощта и аз предлагам тази помощ да бъде ясен знак и за това, че ще продължи, когато европейското законодателство стане факт и правата на администрацията да поеме процедурите, за да бъдат нотифицирани. Благодаря.

Благодаря. По отношение на предложението, което беше направено, за удължаване на данъчната преференция за 2022 г. за земеделските производители, бих искала само да отбележа, че всъщност новият регламент приет все още. И ако се приеме, в момента тази поправка в Закона за корпоративното подоходно облагане няма изготвена схема. По принцип схемата като разпоредба се включва в Закона за корпоративното подоходно облагане. Няма как да се нотифицира схема, при положение че не са ясни правилата на новия регламент и насоките за държавна помощ. По принцип предложението ми е: текстът да не се приема, тъй като няма да може да се приложи от земеделските производители, въпреки че се предлага да се удължи и за 2023 г. Благодаря.

Да, госпожо Петкова, аз изрично казах от трибуната и с Вас сме си говорили, че регламентът все още не е приет. Това е причината да няма нова конкретика по държавната помощ, която би се прилагала. Но за да се нотифицира една държавна помощ и за да се прилага, това става след комуникация с неправителствения сектор, след нотификация по възможните по възможните инвестиции за ползване на отстъпката. Тоест за това е необходимо време. Вие с това ще имате право, като излезе регламентът, и ако няма парламент, да направите нотификации и при следващ парламент да се премине към следващата стъпка – да се разпише конкретиката, ако тя е различна от досега действащия регламент. Пак казвам, този текст не противоречи на каквото и да е в част от останалата конструкция на Закона. Той дава право да се тръгне в процедурата за нотификации и продължи прилагането на

Ще подложа на гласуване редакционното предложение, направено от Десислава Танева. Ще го изчета отново за ал. 2: „Данъчното облекчение за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, може да се ползва и от 1 януари 2023 г. при условията на нотификация пред Европейската комисия, съгласно действащото европейско законодателство.“ Моля, режим на гласуване за редакционното предложение.

Прегласуване? Моля, режим на прегласуване. Гласували

Предложението е прието. с направената редакционна поправка в т. 1 и оттеглената т. 2. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12 „§ 12.

енергетика обсъди Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, Кой ще прочете становището на Комисията по енергетика? Господин Добрев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, № 48-254-02-55, внесен от Драгомир Стойнев на 18 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 30 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, № 48-254-02-55, внесен от Драгомир Стойнев на 18 ноември Мотивите към Проекта на решение бяха представени от народния представител Драгомир Стойнев. Редакция във вече приетото Решение за компенсиране на крайните небитови клиенти се налага поради факта, че условията в т. 2 са кумулативни и биха били непостижими за небитовите крайни клиенти, присъединени към мрежа високо напрежение. Процесът по администриране ще бъде изключително труден, както и изчисляването на дължимите компенсации за крайните небитови клиенти, присъединени към мрежа високо напрежение. Допълнително предвиждане на различен режим на компенсиране за различни групи крайни небитови клиенти налага нотификация на схема за държавна помощ пред Европейската комисия. Подобна процедура по нотификация може да отнеме от 4 до 6 месеца, без да има гаранция за окончателно одобрение. В последвалата дискусия участие взеха следните народни представители: господин Драгомир Стойнев, господин Делян Добрев, господин Владислав Панев, господин Ивайло Мирчев, господин Венко Сабрутев, господин Рамадан Аталай и господин Георги Самандов. От присъстващите гости становище изказаха: господин Васил Велев – председател на АИКБ, господин Добри Митрев – председател на БСК, и господин Константин Стаменов – представител на БФИЕК. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 15 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за изменение на Решение на

Желаете ли, господин Стойнев, да представите мотивите за предложението. Моля колегите да не му пречат.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ще бъда съвсем кратък. Това Народно събрание вече взе Решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Тогава по време на самото гласуване, самите дебати, нашият колега Владимир Панев направи едно предложение, което се оказва, че е проблемно. В залата мина благодарение на гласовете на ГЕРБ и на Промяната, и на десницата. Оказа се, че това е проблем, че може да се блокират помощите както за бизнеса – оставям го настрана, но тук говорим за училища,

че наистина, докато чакаме нотификация от Брюксел между четири и шест месеца, можем да блокираме абсолютно всички помощи. За нас, разбира се, от Левицата са важни за тези студени месеци, знаете, че голяма част от общините говорят и за дървени ваканции, тъй като са притеснени от високите цени на ел. енергията, е хубаво това предложение на господин Панев да отпадне. Ако искат, на по късен етап етап всички колеги да се съберем, да го измислим как примерно може да се случи това нещо. Но на този етап да отпадне, така че ясли, детски градини, пак повтарям, социални домове, които предоставят обществени услуги наистина да бъдат спокойни, че държавата се грижи за тях, че държавата ги подпомага. Това е една добра мярка, която бе започната от предходното правителство. Считам, че трябва да продължи. Трябва да бъдат спокойни както бизнесът, така и хората. Бяха и всички големи бизнес организации, които заявиха колко важно е тази мярка да бъде приета именно сега, за да не се понижи тяхната конкурентоспособност спрямо европейските партньори. Тъй като една липса на мярка ще доведе и до значителен стимул за повишаване на инфлацията. Така че считаме, че просто трябва да отстраним едно недоглеждане, което, разбира се, в един по-късен период може да бъде – след година ли, примерно да бъде огледано изцяло, изцяло, така че наистина да получим разрешение от Европейската комисия и да не блокираме в студените месеци плащането, помощта за малките фирми, за семейните фирми и за тези хора, които едвам свързват двата края, където работят всичките членове на семейството и разбира се, за домовете, които предоставят социални услуги, особено в тези трудни моменти и в зимата. Просто това предложение, което бе направено от господин Панев, да отпадне. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Откривам дискусия по Проекта на решение. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Панев. ВЛАДИСЛАВ Благодаря, господин Председател. Колеги, по няколко причини ще гласувам против това предложение. Двете най-важни може би са, че, първо, 200 лв. таван поставя под риск държавната енергетика. Тази година и може би следващата ще бъдат добри за нея, но спомняме си каква беше 2020 г., в началото на ковид кризата. Тогава и държавните, и частните енергийни компании изнемогваха. Ако сега им изземем още 1 млрд. лв., каквато е разликата между таван от 250 и таван от 200 лв., много вероятно след 2023 г. те да се окажат в сериозен финансов проблем. Второто е, че въвеждайки таван от 200 лв., това означава рязко намаляване на стимулите за инвестиции в енергийна ефективност, във ВЕИ технологии, които всъщност биха гарантирали в дългосрочен план независимостта на българската енергетика и прехода към устойчиво ниски цени на енергията в България. Последните няколко месеца още от предизборната кампания с колеги от други парламентарни групи говорим, че предизборното наддаване в сегашната обстановка в парламента е изключително вредно, тъй като това може да окаже сериозно влияние на държавния бюджет, пък и на държавните компании в случая – енергийни, за години напред. И след това махалото много трудно може да се върне, ако приемем сега таван от 200 лв.,

по този начин всъщност ние много вероятно е да обречем държавната енергетика в сериозна криза занапред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Панев. Има ли реплики към изказването на господин Панев? Не виждам. Други изказвания има ли по Проекта? Няма. Закривам дискусията. Господин Аталай, винаги давате знак, след като сме закрили дискусията. Заповядайте. Заповядайте. Разбирам, че искате да сте последен, но понякога може да се случи да не можете да се изкажете. Заповядайте.

Ама съм станал прав – виждате, че чакам колегата да се прибере. Ако пък искате да закриете дебатите, ще се случи същото, което се случва сега

Преди няма и месец, когато разглеждахме този законопроект, Вие не знам тогава дали сте слушали – искам само да припомня на господата народни представители:

редакция от 4,5 страници, която му е дадена от неговия работодател, да се чете от тази трибуна, при всички случаи ще има пропуски, ще има грешки и впоследствие това решение на Народното събрание няма да може да се приложи. не може да се прилага. Защо не може да се прилага? Защото сертификатите по трите точки, които той изискваше, са процес, който изисква дългосрочна работа в енергийните предприятия и във всички други предприятия, на които в момента даваме помощта от над 200 лв. Тогава, когато пишеше на коляно това нещо, трябваше да пише „и/или“, за да може да се случи това, което през цялото време сме очаквали получаваш средствата, намаляваме инфлацията, същевременно инвестираш в енергийна ефективност. Всичко това е ясно! Но господин Панев тогава не можа да се сети за тези неща на първо четене, не можа да се сети между първо и второ четене да ги предложи в залата, не можа да се сети до деня, в който тук, когато го молех да не го направи, защото в тази зала няма народен представител, който да не иска да не се инвестират в енергийна ефективност. Но такива бързи процедури няма как да се случат и не би трябвало да се случат. Както и § 10, който го оттеглих преди малко. Параграф 10 третираше Регламент 84 – в този регламент ясно описваха таваните и въз основа на таваните, от които щяхме да съберем парите, които трябваше да се дават на детски градини, училища, на джамии, на църкви, на всички. тук започнаха едни народни представители на коляно – да гледат тавана и да викат: ами сега, ако включим когенерацията, какво ще стане; ами ако включим газа, какво ще стане; ако включим еди-кое си? Денонощно Вашите мисли как да пречите на енергетиката и как да пречите на икономиката на тази държава! Иначе господин Панев е прав в тази си част, че трябва трябва да се обмисли, не може на калпак да се дават средствата. Но моля ти се, господин Панев, мисли малко по-бързо – не след среща с работодателите ни, преди това! Затова ми е молбата – нека да подкрепим, защото това ще е следващият етап, въз основа на което ще бъдем в помощ и на общините, и на бизнеса. А разделянето на бизнеса вече виждате, че отива в параграфа „държавна помощ“ и няма как това нещо да се случи с едно решение, въз основа на което искаме да вземем това решение. Така че, колеги, молбата ми е да подкрепим това решение, за да може министерствата на финансите и на енергетиката да си направят разчетите – от 1 януари да си получават нормално помощите или това, което е включено в Решението на Народното събрание. Господин Председател, благодаря Ви, че ми разрешихте да се изкажа. Благодаря, уважаеми господин Аталай. Използвам случая да помоля колегите, които нямат намерение да участват в дискусията, да не стоят прави, защото наистина не видях, че господин Аталай има намерение да поиска думата. Заповядайте за реплика, господин Панев. Благодаря Ви, господин Председател. Ще гледам да съм кратък, за да не ми слушате дрезгавия глас дълго време. Господин Аталай, искам да припомня, първо, хронологията на това решение от миналия път. Първоначалното предложение на вносителите беше за разделни цени от 200 лв. таван и 250 лв. в зависимост от високо и ниско напрежение, след което в Комисията по предложение на Драгомир Стойнев беше приет таван от 200 лв. за всички предприятия. Затова си позволих, макар че е лоша практика в залата, да изчета алтернативно предложение, което беше прието. Естествено, че е лоша практика в залата да се четат дълги предложения. То, между другото, не беше четири-пет страници, а една, но това няма значение. Дали бих го направил пак? Да, при тези обстоятелства бих го направил пак, тъй като държавният интерес – интересите на държавната енергетика, са изключително важни за мен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Панев. Дуплика желаете ли, господин Аталай? Заповядайте.

Господин Панев, мисля, че трябваше да разбереш, че не би трябвало да внасяш Законопроект в последния момент, когато и ти не си го асимилирал, след като не си го прочел.

средната цена, въз основа на която се плаща на бизнеса, в някои случаи достига до 250 лв., в някои случаи дори таванът излиза на 320 в зависимост от средната цена, която се получава през деня. Сега, когато казваме 200 лв., ако се поинтересувате, всяка фактура като вземете, и на плащаните, че тези 200 лв. клонят към 300, към 250 – 280 Затова 200 лв. според мен е нормалната цена по правилата, които сме приели, въз основа на което да бъде подпомогнат и бизнесът. За това става въпрос. Ако искате, приемете моето предложение, което е 150 лв. – тогава вече наистина бизнесът ще плати 200 лв. Над 200 лв. това, което ще излезе. (Оживление

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мислех да не се включвам, но слушайки тук как на всички са им много мили детските градини и общините, искам да кажа, че настоящите компенсации единствено и само задоволяват едрия бизнес, като официална справка показва, че под 1 млрд. лв. са стигнали до малкия и средния бизнес. В тази връзка подкрепям и едната, и другата страна на спора в момента от гледна точка на това, че наистина, господин Панев, трябва да има някакви критерии, по които да се получават компенсации. От друга страна, държавната помощ, която господин Стойнев каза, също е опасност. Макар че мисля, че Регламент 1854 в чл. 17, подточка „в“ ясно казва, че на енергоемките индустрии помощи могат да се дават единствено и само при предоставени енергоефективни мерки. Така че това, което казвате, е и така, и така. В тази връзка, колеги, нека да се обединим, че наистина трябва да се плащат компенсации, за да може бизнесът ни да е конкурентоспособен, но също така трябва да се обединим за това, че настоящият модел не е продуктивен и трябва да измислим нов модел. Виждам тук и госпожа Петрова, и господин Налбантов – искам да помоля Министерството на енергетиката в частност, ако може, заедно с колегите си от Икономиката и Финансите; Финансите анонсираха, господин Стойнев, че сегашният модел също не е правилен

Благодаря, господин Вигенин. Нямах намерение да вземам думата. Колеги, ние в момента обсъждаме разхода. Преди 15-ина минути всъщност махнахме прихода – 10 параграф, който беше предишният – на Закона за корпоративното подоходно облагане, където трябваше да обложим големите фирми в енергетиката, всъщност отпадна. В момента сме в ситуация, в която ще приемем програма за компенсации, без гарантиран приход във Фонда за приход във Фонда за сигурност на енергийната система. Много е важно да гарантираме и прихода. По този повод ние ще ползваме Закона за продължаване на някои мерки от бюджета и така нататък, за да може този приход да бъде гарантиран, за да не се получи така, че гласуваме тук един разход, обещаваме едни помощи към бизнеса, но няма насрещен приход – всъщност този разход да може да бъде направен. Ако наистина ни е грижа за финансовата стабилност в държавата, трябва да спрем с това да гласуваме разход, без да има насрещен приход. към момента има точно толкова източници за компенсиране, колкото имаше лятото, когато приехме за първи път тази програма за компенсациите. Всъщност редът, по който ще се генерират средства във Фонда за във Фонда за енергийна сигурност, си стои такъв, какъвто си беше преди. Приемането на Регламента ще означава, че не само държавните предприятия АЕЦ „Козлодуй“ и НЕК, които досега даваха парите и тези пари стигаха, а и другите производители ще се включат във вноските в този фонд. Тоест дори и в най-лошия вариант, в който не се приеме изобщо поради някаква причина Регламентът, този регламент не заработи в България, средствата за тези компенсации са осигурени по начина, по който това ставаше в последните шест месеца с постановление на Министерския съвет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Добрев. Други реплики има ли? Няма. Дуплика желаете ли? Заповядайте, господин Василев. Господин Добрев, щях да съм съгласен с Вас, ако разходът оставаше същият и оставахме на 250 лв. на мегаватчаса. Разходът се увеличава с 25%. Ние казваме на бизнеса, че с приемането на това законодателство те ще започнат да плащат 200 лв. на мегаватчаса. Съответно трябва да увеличим и прихода с 25%. Именно в тази връзка беше и моето изказване, че трябва да се приемат разпоредбите, за да може да се обложи цялата електроенергийна система, а не само държавните предприятия – така ще се осигури допълнителният приход, допълнителните 25%, за да можем да дадем към бизнеса този допълнителен разход, увеличен с 25%. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Василев. Други изказвания има ли по Проекта? Няма. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Докато тече гласуването

Докато тече гласуването и идват колегите, ще прочета самия проект на решение: за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Изменя Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия (ДВ, бр. 90 от 2022 г.), както следва: В т. 2, подточка 2.1 текстът след първото изречение до края на подточката се заличава.“

Има Доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Кой ще представи Доклада? Заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-23, внесен от Владислав Панев и група народни представители На редовно заседание, проведено на 23 ноември 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление проведе публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-23, внесен от Владислав Панев и група народни представители на 20 октомври 2022 г. В заседанието на Комисията взеха участие: - госпожа Поля Занева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Пенчо Димитров – директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, и госпожа Стоянка Илова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; - госпожа Мария Минова – държавен експерт в Министерството на енергетиката;

От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Владислав Панев. Със Законопроекта се предлага да се облекчи режимът за изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от ВЕИ, която да се използва за собствени нужди. Предлага се също така да се облекчи режимът за изграждане или реконструкция на сградни инсталации за отопление/охлаждане или битова гореща вода в сгради в режим на етажна собственост. По този начин ще се намали административната тежест и ще се гарантира по голяма енергийна самостоятелност на собствениците.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

и на „ЕВН България“ ЕАД се изразява принципна подкрепа за облекчаване на административните процедури, като същевременно са направени и предложения за прецизиране на разпоредбите. Представителите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на Камарата на архитектите в България обърнаха внимание на необходимостта от изготвяне на проектни решения от правоспособни правоспособни проектанти – инженери и архитекти, с указания за изпълнението им, и уведомяване на енергоразпределителното дружество, като по този начин се гарантира устойчивостта и конструкциите, и безопасната експлоатация на съоръженията с оглед гарантиране на живота и здравето на гражданите. В дискусията взеха участие народните представители Петя Аврамова, Танер Али, Виолета Комитова и Коста Стоянов. В изказванията си те споделиха намеренията на вносителите за облекчаване на режима, като същевременно всички обърнаха внимание на необходимостта от гарантиране на устойчивостта на конструкциите, за да се гарантира безопасността на гражданите при експлоатацията на монтираните съоръжения и подкрепиха предложенията, направени от представителите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и на Камарата на архитектите в България. Обърнато бе внимание и на необходимостта от регламентиране на различен ред и правила при индивидуалните жилищни сгради и при сградите в режим на етажна собственост. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 2 гласа „за“, без „против“ и 11 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-23, внесен от Владислав Панев и група народни представители да не бъде приет на първо гласуване.“ Продължавам с Доклада за следващите два законопроекта: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-46, внесен от Манол Генов и група народни представители и Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-54, внесен от Младен Шишков и група народни представители На редовно заседание, проведено на 23 ноември 2022 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление проведе публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-46, внесен от Манол Генов и група народни представители на 2 ноември 2022 г., и Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, 48-254-01-54, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 4 ноември 2022 г. В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Поля Занева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Пенчо Димитров – директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, и г-жа Стоянка Илова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; - от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – господин Марин Гергов – председател на УС, господин Огнян Атанасов

от Камарата на геодезистите в България – господин Николай Найденов и господин Цветен Боев. От името на вносителите законопроектите бяха представени от господин Манол Генов и господин Николай Нанков, които изложиха причините, които налагат приемането на предложените промени. Двата законопроекта са с идентично съдържание и с тях се предлага да се отложи влизането в сила на измененията в чл. 59, ал. 1,

Закона за устройство на територията

на посочените разпоредби беше отлагано неколкократно, като с последното изменение влизането в сила е отложено до 1 януари 2023 г. Приложимостта обаче на новите законови решения на чл. 59, ал. 1, чл. 103, ал. 5 и чл. 109, ал. 2 – 4 от Закона е в пряка зависимост от осигуреността на общините с общи устройствени планове, които да създадат основа за устойчиво развитие на тяхната територия. Законопроектите предвиждат отлагането до 1 януари 2025 г. на влизането в сила на посочените разпоредби по обективни причини, които забавят общините при процедирането и одобряването на общи устройствени планове, като основните сред тях са: - процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки в повечето случаи се обжалват и това изисква допълнително време за влизане в сила на решението за избор на изпълнител или налага провеждането на нова процедура за избор на изпълнител; затруднено е набавянето на необходимите за изработването на общите устройствени планове изходни данни и информация, свързана с устройството на съответната територия. Част от изходните данни и информацията са свързани със съответната територия. Част от изходните данни и информацията са налични в общините, но значителна част от тях се осигуряват от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружествата, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи; значителни по своята продължителност са и процедурите за обществено обсъждане, както и процедурите по съгласуването на проектите на общи устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Най-често се забавя съгласуването с Министерството на културата по Закона за културното наследство, както и постановяване на решенията на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие по екологичните оценки,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 В постъпилите и представени пред Комисията становища на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Омбудсмана на Република България, на Националното сдружение на общините в Република България, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България се изразява подкрепа на законопроектите. В дискусията взеха участие народните представители Росица Кирова, Виолета Комитова, Йордан Терзийски, Цветан Енчев, Борислав Гуцанов, Коста Стоянов и Ешереф Ешереф. В изказванията си преобладаващата част от народните представители подкрепиха Законопроекта, като същевременно всички обърнаха внимание на необходимостта от предприемане на мерки за преодоляване на причините от обективен и субективен характер, които водят до забавяне на процеса при възлагане изработването и съгласуването на проектите на общи устройствени планове. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: с 16 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-46,

предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, 48-254-01-54, внесен от Младен Шишков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Комисията по енергетика също има Доклад, тя не е водеща, така че не е задължително да бъде представен. Ако някой иска да представи Доклада на Комисията по енергетика, мога да му го предоставя? Не виждам. В такъв случай ще дам възможност на вносителите да представят законопроектите, ако имат желание за това, по реда на постъпване. Първо, господин Панев. Заповядайте.

Ви, господин Председател. По обективни причини ще бъда кратък. Законопроектът касае значително намаляване на бюрокрацията и на административните режими за инсталиране на фотоволтаици най-вече до 10,8 киловата върху покриви на Смятам, че това е важна стъпка към енергийната независимост както на страната, така и на домакинствата. Също така смятам, че като че ли последните 10 – 15 години държавата е в дъното на инвестициите във ВЕИ технологии върху малки сгради, върху домакинства – напротив, досега се насърчаваха, като че ли чрез сложни бюрократични процедури големите инвестиции. Смятам, че е добре да променим този подход, така че всеки български гражданин да може да чувства ползите от от новата енергетика. Знаем, че при огромните субсидии допреди няколко години, ползващите се от тях бяха малцина. Според мен е редно инвестиционният климат да се подобри в полза на всички останали. Благодаря. Доколкото виждам, на Регионалната комисия предложението ми беше отхвърлено, говорим с колеги от други парламентарни групи, ако ЗУТ, внесен от мен и група народни представители, не мине на първо четене, да внесем поправки в останалите два ЗУТ-а, по-точно в един от останалите два, касаещи този казус. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Панев. Вносителите на другите два законопроекта. Първо, господин Генов, желаете ли като вносител? Заповядайте – имате думата.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Нашето предложение е продиктувано от това, че в продължение на години много от българските общини все още не са приели, не са влезли в сила техните общи устройствени планове. Проблемите при влизането в сила и при изработването на общи устройствени планове са ясни от доста време насам, но въпреки всичко виждаме, че понякога се налага да променяме срока за тяхното влизане, защото все пак това, което предлагаме, е в интерес на бизнеса. Може би колегите са наясно, че, когато искаш да смениш начина на трайно ползване на някаква земеделска или друга земя, когато няма общ устройствен план за съответната община или съответното населено място, ти все още можеш да смениш на един имот начина на трайно ползване, а когато има общ устройствен план, но той не е влязъл в сила, още се изработва или е в процес на съгласуване е трудно да се направи тази смяна, именно поради това се налага да удължим срока на този закон. Предложението на нашата парламентарна група е идентично с това на колегите от ГЕРБ и призовавам всички да го подкрепим, защото това е в интерес на хората. Между другото, тук трябва да се направи и следната вметка, че освен кметовете, които имат желание, които са започнали процедури, има и кметове с поведение, което не би трябвало да е пример за тези, защото някои си мислят, че, виждате ли, години наред това ще се отлага и наистина трябва законодателно да бъдат принудени, защото и сега министърът на регионалното развитие може да ги санкционира, но санкцията е незначителна и не е в крайна сметка целта на това мероприятие и на това упражнение. Така че в Комисията сме коментирали, тъй като сега се налага бързо да приемем тази поправка, защото срокът изтича само след дни докрая на годината, може би, и колегите ще предложат по съкратен срок за предложенията между първо и второ четене поради неотложността на тази поправка. Така че Ви призовавам да гласувате това предложение със за – да го подкрепите. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Генов. И сега господин Шишков, ако желае като вносител? Не. Откривам дискусия по трите законопроекта. Моля, има ли изказвания? Заповядайте за изказване, след това господин Терзийски.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

Това, което искам да кажа, е, че този законопроект е за мен важен и аз смятам, че той трябва да бъде подкрепен, защото той намалява изключително много административната тежест и е крайно време да влезем в час с новите технологии по отношение на енергийната ефективност. Ще прочета какво пише в него, а именно, че за строежите по ал. 1 се представя становище на инженер-конструктор със съответните задължителни указания за неговото изпълнение. В мотивите към Проекта на закон също така е записано следното: „Към настоящия момент независимо от мощността на инсталацията възложителите следва да преминат през тромава“ – и тя е точно такава, и скъпоструваща процедура – да се снабдят с проект на инсталацията на проектанта-електроинженер, виза за проектиране, становище на инженер-конструктор, че сградата ще издържи предвидените проектни натоварвания и накрая да се сдобие с разрешение за строеж.“ Всичко това ще отпадне и в тази връзка предлагам ние да подкрепим техния проект на закон. В същото време ми се иска да използвам случая и да обърна внимание на нещо много важно. Неслучайно Ви изчетох тези процедури, а именно, че в предложения проект на закон каквото и да отпадне, остава задължително становището на конструктора инженер. Това е важно, защото конструкцията е това нещо, което осигурява живота и здравето на всички, които го експлоатират. Както стана ясно и от Доклада, който беше прочетен в Комисията по регионална политика, точно това е било обсъдено и това са били и становищата на браншовите структури – Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. В парламента е внесен още един закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, който предлага да узаконим за 20 години назад цялото незаконно строителство в публичния сектор, включително и точно тези конструкции на съответните сгради и съоръжения. Призовавайки да подкрепим Закона, внесен от „Демократична България“, обръщам внимание, че това, което е внесено – индулгенция за незаконно строителство, 20 години назад е опасно и изобщо и не бива да бъде дискутирано. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Има ли реплики? Не виждам. Заповядайте, господин Терзийски, за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да се изкажа във връзка със Законопроекта, тоест двата законопроекта, внесени от господин Генов и господин Шишков, относно общите устройствени планове. Както знаете, общите устройствени планове – това са стратегически дългосрочни планове, които определят целите за устройственото регионално развитие и определят политика. Но за съжаление, вече над 10 години тече процесът по изработка на тези общи устройствени планове и мисля, че това е четвърто удължаване, което ние в момента се иска да направим. Над 80 са доколкото знам общините, които все още нямат влезли в сила общи устройствени планове, и както каза господин Генов, голяма част от кметовете не са и санкционирани за това. Ако си позволя да цитирам господин Генов, това, което той каза и на Комисията, че има общини и кметове, които го правят нарочно, бавят тези общи устройствени планове, защото така им е по-удобно, преследват други цели и интереси с това си поведение, като не дават ход и не изработват общи устройствени планове. За съжаление, оценяваме, че в момента това се ползва от кметовете и те нямат мотивация да го направят в голяма част от случаите, по-изгодно им е да няма общи устройствени планове, защото така могат да се застрояват определени зони, могат да се заобикалят процедурите и това създава предпоставка за корупционни практики. Явен е фактът, че и в общини със завишен инвестиционен интерес няма няма приети общи устройствени планове. Разбира се, има и съвсем обективни фактори за липсата на устройствени планове, като съгласувателните процедури по Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие, но ние не можем да замитаме до безкрай този проблем и кметовете да знаят, че каквото и да се случи, ние ще удължим този срок. Така че дори и сега да удължим този срок, ние трябва да започнем един дебат как тези процеси наистина да се активизират и наистина да доведат до финализирането на приемането на тези общи устройствени планове, защото вече повечето от тези, които са приети преди 10 – 15 години, те вече дори имат нужда и от актуализиране. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Терзийски. Има ли реплики? Заповядайте за реплика. КОСТА СТОЯНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател. Господин Терзийски, аз Ви призовавам все пак да преосмислите своята позиция и Вашата парламентарна група да подкрепи удължаването на срока с още две години, аз като председател на Комисията се задължавам пред Вас да изисквам информация от кметовете, които все още нямат влезли в сила общи устройствени планове, да изискаме информация поради какви причини точно те нямат и въз основа на тази информация нека да направим анализ и да видим с какво можем да бъдем полезни на тези кметове. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Има ли други реплики? Заповядайте за реплика. Трета реплика има ли? Не виждам. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че ние трябва да подкрепим удължаването на срока поради причината не кметовете са виновни затова, че нямат общи устройствени планове, проблемът е точно в Министерството на екологията и тези срокове, които те не ги спазват, когато е за одобрение на ОВОС, на културно наследство, за биологично разнообразие и така нататък. Мисля, че няма нито един кмет, който не иска да има устройствен план, поради простата причина, че тези планове ще гарантират и тяхното кандидатстване по новите европейски програми, които предстоят да бъдат реализирани в Република България. Така че предлагам – нека всички да гласуваме за удължаване на срока и да ги помолим Министерството на екологията и част от Комисията по екология и други институции, които бавят точно тези процедури, които са за удължаването на срока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Али. Заповядайте за дуплика, господин Терзийски, ако желаете – имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми репликиращи! Господин Али, да, може би, не винаги кметовете са виновни, но когато един процес се бави над 10 години, ние трябва да проверим къде е проблемът и не може да обвиняваме институции, които 10 години са работили, а всъщност резултат няма. Очевидно не само проблемът е в държавата, очевидно проблемът е и в кметовете. Така че ние трябва да направим този анализ. И благодаря на господин Стоянов, който се ангажира с този процес, да се види къде има нужда да се катализира процесът, за да се стигне до някакъв реален резултат. В този диалог вярвам, че ще излезе и решението. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Терзийски. Други изказвания има ли по законопроектите? Заповядайте за изказване и след това господин Ананиев. Благодаря, господин Председател. Моето изказване е относно Законопроекта на „Демократична България“. Да, според нас от ВЪЗРАЖДАНЕ всяко домакинство има право на по-добра енергийна независимост. Ние подкрепяме изграждането на ВЕИ-та 10,8 киловата, но според нас това не бива да става без компетентно становище на инженер-конструктор или ел. инженер, тъй като това би застрашило живота на потребителите.

Няма. Заповядайте, господин Ананиев, за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От „Продължаваме Промяната“ ще подкрепим Законопроекта на „Демократична България“. Ние го заявихме и в Комисията. Колегата Георгиев изложи нашите мотиви защо мотиви защо ще го направим. Аз единствено искам да кажа няколко неща относно предложенията на колегите от БСП и от ГЕРБ за удължаване срока на общи устройствени планове. Ние ще се въздържим на тези предложения, първо, защото това е една практика, която, за съжаление, не е само по този закон парламентът въвежда едни амнистии и ги продължава по един, по два пъти, по три пъти, по четири пъти, вместо да се концентрира всъщност за решаване на проблема. Може би ще се съглася донякъде с колегите, че част от кметовете не са виновни, но има и такива, които са виновни. От друга страна, всъщност Министерският съвет или изпълнителната власт също носи своята отговорност, различните министерства, най-вече ресорните, които отговарят за това да синхронизират своите действия и да се фокусират върху решаване на проблема, а не ние тук да казваме: „Срокът идва, дайте да удължим с още една година, две години или три години.“ Предложението, което даде господин Стоянов, е едно нелошо предложение, но то не е работещо, за съжаление, защото какво можем да направим ние като комисия – можем да извикаме кмет на изслушване, между другото, той може да откаже да дойде. Даже не може и да го извикаме в Комисията, ако реши, че не иска да идва. Също така можем да се опитаме да научим какви са причините, защо няма такъв план и като детективи да следваме и да се опитваме да разрешим казуса, който всъщност е изцяло в ръцете на Министерския съвет. Но въпросът е, когато има кметове, които всъщност не искат да има план, защото планът са правила, а има кметове, които не искат да има правила. Предпочитат да работят, така да се каже, в мътни води и това спира процесите на това да се случат някакви промени в самата община. Хубавото е, че идват местни избори и тук, разбира се, е хубаво гражданите да знаят кои са тези 80 общини, трябва да излезем и публично да заявим кои са, тъй като, когато дойдат местни избори, хората да знаят кой кмет не си върши работата, за да знаят и по какъв начин да гласуват. И затова ние от „Продължаваме Промяната“ ще се въздържим по тези две предложения. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Ананиев. Заповядайте за реплика, господин Генов. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Господин Ананиев, аз не мисля, че предложението от председателя на Комисията е безперспективно, което направи той. Ние като законодатели имаме много права и трябва да използваме правата, за да направим такива допълнения в Закона, които наистина да сложат краен срок на това мотаене с общите устройствени планове, защото всички тук изразихме мнение. Но хайде да направим анализ, да видим тези 80 общини, които нямат влезли в сила още устройствени планове, имат ли административния капацитет да го направят. има, Министерството на регионалното развитие и Финансовото министерство всяка година се грижат за това средствата да бъдат прехвърлени за съфинансиране и финансиране на общи устройствени планове на българските общини при определени условия. Така че не трябва да отдаваме само на безхаберието на кметовете забавянето на тези планове. Има достатъчно основания и може да се види, че има и общини, които нямат собствен административен капацитет. Невинаги средствата, които се отпускат, стигат дотам, че да може да бъде финансиран изцяло един такъв общ устройствен план. Вие в момента, не подкрепяйки това, как да го кажа, извършвате едно леко престъпление срещу българските общини. Вие на Комисията чухте и становището на българските общини и становището на Сдружението на общините, които изцяло подкрепиха това наше предложение.

не мисля, че можете да обвинявате нас в извършване на престъпление, имайки предвид, че законовият срок изтича и всъщност някой друг ще влезе ще влезе в обувките на закононарушител. А ние всъщност пак правим амнистията, за която аз казах – идва срокът, бързо да входираме едно такова и да удължим срока. Всъщност ние като народни представители имаме възможността да свършим нещо, но ние не можем да свършим цялата работа. Както казах, и от кметовете, и от Министерския съвет зависи повече. Ние можем да изслушаме, можем да поискаме документи, да ни запознаят защо и така нататък, но не и да свършим самата работа. Самата работа трябва да свърши някой друг, за съжаление, на който ние още веднъж даваме индулгенция. Сега, много е интересна темата, която Вие повдигате, свързана с административния капацитет на общините. Това е един дебат, който заслужава да се отдели доста време и да се види всъщност защо общините нямат административен капацитет? Трябва ли ние като членове на Регионалната комисия да предприемем някакви законодателни инициативи или по някакъв друг начин да видим всъщност териториалното устройство на страната отговаря ли на текущата ни картинка картинка като население, като разпределение и всичко останало? Защото, между другото, за пореден път чувам и в комисиите, и тук: ами, няма административен капацитет! Добре де, каква е тази община, която няма административен, и докога това ще се приема като някаква даденост и като нещо, което ще го използваме като извинение,

темата е много актуална, имайки предвид че идват местни избори. Призовавам, нека да направим един дебат, може би през Комисията, господин Стоянов, може да не е на Комисия, може да е форум, който да организираме като парламентарно представени партии, за да обсъдим всъщност какво се случва в момента в българските общини. Също така какво правим с тези, които нямат този административен капацитет? Също така и тези, които са в технически фалит всъщност и от година на година пребутват своето състояние?! Завърших със своята дуплика. От името на парламентарна група искам 30 минути почивка. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Ще продължим обсъжданията след почивката – давам 20 минути почивка.